Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mladež i šport i Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. **Golem, Ante Zvonimir** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo. Dozvolite samo u nekoliko kratkih crta da vam predstavimo Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga. U ovom prijedlogu izmjena i dopuna glavnina prijedloga odnosi se dakle na reguliranje područja tvari kojima se može na bilo kakav način ili postupak dobiti droga. To je do sada u Republici Hrvatskoj bilo riješeno na više načina, u nadležnosti više ministarstava te sukladno ne samo CARDS projektima, već i našim usklađenjem sa zakonodavstvom Europske unije i preuzimajući određeni dio dobre dobre prakse koja postoji u Europskoj uniji, u Republici Hrvatskoj smatramo da je isto tako potrebno na jedinstven način urediti tržište odnosno kontrolu tržišta prekursora i isto tako da ta kontrola tržišta prekursora bude na način da se vodi po jednom modelu koji je model, inače moderan model u državama Europske unije, a kod nas u Republici Hrvatskoj sličan model postoji u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode gdje se na jednak način kontroliraju i tretiraju promet lijekova i medicinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Ono što treba reći je da prema predloženom prijedlogu o kojem ćete vi raspravljati, nadležnost nad kontrolom prekursora preuzelo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi koje je do sada imalo samo jedan dio nadležnosti. Ostale nadležnosti su bile unutar Ministarstva gospodarstva, te unutar drugih ureda, a nadležnost bi se odnosila na nadzor i inspekciju, na formiranje baze podataka te registra o uvozu, izvozu, provozu i prometu prekursora koji bi preuzeo Hrvatski zavod za toksikologiju. Naime, prema Zakonu o kemikalijama koji je isto tako u nadležnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, oko svih kemikalija pa i opasnih kemikalija registar kao takav provodi Hrvatski zavod za toksikologiju te sukladno tome se predlaže rješenje da se isto odnosi i ne prekursore. Druga točka i glavnina ove izmjene je mogućnost za uništavanjem dijela droga prije stupanja pravomoćnosti rješenja ili prije donošenja rješenja, a radi se dakle o zaplijenjenoj, oduzetoj drogi koja u dosadašnjem dijelu je tijekom cijelog kaznenog postupka sve do pravomoćnosti rješenja trebala biti čuvana, arhivirana, što u više slučajeva je stvaralo i određene dodatne troškove i određene poteškoće, a prema ovom prijedlogu dakle omogućava se nakon utvrđivanja i nakon provođenja određenih, dakle nužnih dokaznih radnji po nalogu sudu da se isto tako može i ta droga uništiti. I treće, koliko god možda u jednom trenutku izgledalo kozmetsko, isto tako bitne stvar, da se više u zakonu ne koristi pojam opojna droga zato što u Republici Hrvatskoj postoji i veliki broj i veliki spektar droga koje nisu opojnog karaktera i koje ne pripadaju kategorijama opojnih karaktera, već da se kaže isključivo droga, čime bi se sve te mogle staviti pod istu zakonsku odredbu. Evo, za daljnju raspravu i za svako pitanje smo tu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. A po običaju, na čelu klubova, u ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, na vrijeme sam se prijavio, zato sam prvi. Državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Da, nemam veze, ne, u ovom Saboru pri ovoj koaliciji nikakve veze nemam. IDS glasati će za ovaj zakon. Danas sam međutim pročitao jedan tekst da ovisnici o heroinu, da ovisnici o kokainu godišnje potroše 2,5 milijarde kuna na te opijate. Ako tome pridodamo i marihuanu i ostalo, preko 3 milijarde kuna. Znači, dnevno se obrne negdje oko 7 milijuna kuna u narkoindustriji po izjavama gospodina Sakomana. Ili dnevno 10 tisuća ljudi je na heroinu, čini mi se da je ta brojka na neki način nerealno mala, ali ajde recimo dozvolit ću da je točna. I stoga samo da citiram ili pročitam njegovu izjavu da u Hrvatskoj 10 tisuća ljudi, među kojima i 5 tisuća registriranih, neuspjelo liječenih ovisnika svaki dan uzima heroin. Oni prema procjeni stručnjaka s nekoliko tisuća povremenih konzumenata svaki dan potroše tisuća doza heroina. Jedna je doza 100 kuna, što znači da se u nas u danu na heroin potroši 4 milijuna kuna, a svake godine heroinsko tržište uzme nevjerojatnih milijardu i 400 milijuna kuna. Izgleda da se potkrala greška da sam rekao da Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu treba se sastati u 13 sati, nije 13 nego 13,30. Pa molim članove da to uvaže i da budu u 13,30 tamo. Izvolite. Kaže dalje da ništa bolje nije s kokainom, da ovisnici i povremeni konzumenti na kokain u danu potroše 3 milijuna kuna, u godinu milijardu i 95 milijuna kuna. 34 tisuće ljudi u Hrvatskoj svaki dan uzimaju po tri, četiri doze koje variraju od grama do pet grama, a brojka povremenih konzumenata kokaina vikendom, prema Sakomanu, penje se na 10 tisuća. Kad se godišnjoj potrošnji kokaina, heroina od 2 milijarde i 555 milijuna kuna doda potrošnja marihuane na koju ovisnici, konzumenti vikendom potroše 300, 400 milijuna u godini, brojka je 3 milijarde kuna kojom ovisnici plaćaju uništavanje svog zdravlja. Znači, s druge strane vidimo da policija uspijeva u godinu dana zaplijeniti svega 152,5 kg heroina. To je svega 5% od onoga što se na našem tržištu obrne. 2007. ne 5%, nego 2,5%, kokaina svega 26,6 kg itd., a mladi počnu najprije konzumirati travu, ectasy itd. je oko 16 godina. E sada, tisuća ukupno registriranih i heroinskih ovisnika, 2 tisuće ih je od te brojke umrlo od '90. do danas, ovisnika je izliječeno, tisuću ovisnika sada je u zatvorima, tisuću ovisnika sada je u komunama, 6 do 7 tisuća ovisnika sada je u procesu liječenja, 5 do 6 tisuća nekad liječenih ovisnika opet je na cesti, tisuća ljudi uzima heroin svakodnevno ili povremeno, a kokainskih ovisnika imamo 3 do 4 tisuće ljudi, a 10 tisuća povremeno ih konzumira kokain. 100 do 150 tisuća ljudi povremeno konzumira travu, 50 tisuća ljudi povremeno konzumira različite vrste droga. Evo, gotov citat iz današnjih novina. Ja mislim da je to vjerojatno najrealniji prikaz naše svakodnevnice. Jasno je da sam protiv legalizacije da se razumijemo bilo kakve droge. Druga je stvar da li netko za jedan gram nečega treba jednu godinu u zatvoru, ali svatko tko dila treba u zatvor. Netko će reći da bi došao do novca onda za sebe mora dilati, ali nema majci. Treba ga sankcionirati ako drugome tu drogu daje. Ide rebalans proračuna. Neću govoriti sada tko je u to doveo, ali jednu stavku treba mislim unijeti, a to je testiranje na drogu u školama, ne znam fakultetima, zatvorima itd. itd. I to svugdje i u svakoj mogućoj prilici, jer ponavljam 18 je tisuća registriranih ovisnika u Hrvatskoj, a koja je crna brojka to vjerojatno ni sam Bog ne zna. Koliko košta njihovo liječenje, koliko košta njihova rehabilitacija, koliko ih košta nadzor u tim nekim zatvorenim ustanovama, policijski, zatvorski programi koji se protiv toga trebaju baviti nekom drugom prilikom. Ali ono što je sigurno najtragičnije ogleda se u tome da je od devedesete do danas 2000 mladih ljudi umrlo od prekomjernog konzumiranja droge. I ove godine će ako je tome tako negdje oko 150000 ljudi umrijeti zbog predoziranja ili kako se to već zove. Prema tome, ovi koji dilaju njih ne treba žaliti, ne treba štediti, ne treba tetošiti. Treba im navijestiti rat. Kako? Testiranjem djece na drogu. Ako treba ja kažem onda počnimo od nas ovdje u ovome Parlamentu. Znači u sve škole treba ući s tim testovima, na fakultete. Ja sam siguran da bi se time zadao pod navodnicima najžešći da ne kažem smrtni udarac narko tržištu. Drugo imamo OIB. Netko kaže da smo bacili 150 milijuna kuna. Ako se može preko njega kontrolirati one koji neosnovano se bogate i na taj način onda taj novac nije bačen. U protivnom šta ćemo. Možda je i to jedan promašeni projekt. A gdje se pere tih tri milijarde kuna, najmanje tri milijarde kuna, možda četiri, možda pet milijardi kuna. Što je tri, četiri ili možda pet posto proračuna. Onoliko novaca de facto se u tom biznisu obrne koliki je godišnji proračun MUP-a. Novac razumljivo ide normalno u širenje posla, ide u taj građevinski biznis. To se legalizira. Sve je to viđeno već prije u jednoj Italiji, šta ja znam Americi. Danas smo eto mi tu na udaru. Samo je Hrvatska mala zemlja svega četiri i pol milijuna stanovnika, a 18000 registriranih ovisnika što će reći da ta crna brojka je možda 70, 80 i više tisuća ljudi. A onda dolazimo gotovo koliko je to jedan, dva posto ukupne populacije Republike Hrvatske. U srednjim školama možda 20, 30% mladih eksperimentira sa nekim psiho tropima i utoliko jasno da to je ono što, od čega najviše strahuje svaki roditelj. Policiju na ulice, obranimo naciju. Pomognimo majkama, očevima, vratimo vjeru u ova teška vremena. Borimo se protiv tog zla. Ako se to dogodi barem će narod reći eto nešto se radi i na taj način će se jačati autoritet naše policije i društva i institucije u cjelini. Nekome treba jasno vjerovati da radi svoj posao. Ja želim vjerovati da to policija čini, ali treba im šta ja znam ponuditi i još jednu dodatnu nadu našim roditeljima. Eto sa time ja ću završiti, taj svoj govor, obraćanje. I klub IDS-a podržat će Zakon o dopuni Zakona o suzbijanju zlouporaba opojnih droga u prvom čitanju. Znači, još jedanput pojačajmo rad institucija. Ne očekujem da netko nekoga u ovoj besparici dodatno zapošljava, ali očekujem da svatko tom poslu pristupi sa puno više agilnosti no što čini do sada. lijepo. Sada u ime Kluba zastupnika HNS-a, kolega zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Problem kojega danas dotičemo u svojim diskusijama raspravljajući o izmjenama i dopunama ovoga zakona zapravo mogao bi se nazvati temom jedne od najpogubnijih pošasti u svakome suvremenom društvu. I brojke koje službene statistike navode zovu na uzbunu. Svaki ljudski život naravno izgubljen zove na uzbunu. Međutim, činjenica da kod nas raste broj konzumenata, broj dilera svjedoči da društvena akcija očito nema onakve učinke kakve priželjkujemo. Ukoliko je narko tržište dio sive ekonomije koja na neki način podriva gospodarsku stabilnost ove zemlje, s druge stane uništava supstancu dakle mlade ljude, onda je vrijeme da se kao što reče kolega Kajin objavi rat svima koji sudjeluju, odnosno na kojima počiva sustav narko mafije u regiji osobito oni njezini dijelovi koja funkcionira u Hrvatskoj. Obzirom da je cijena droge generalno uzevši sve niža i niža, da je dostupnost droga sve veća i veća, onda ove službene brojke ili aproksimacije koliko novca kola zapravo na narko tržištu od tri, četiri ili pet milijardi kuna govori o užasno velikim brojkama. Jer ako je danas moguće u dvorištu neke osnovne ili srednje škole za 10 ili 15 kuna nabaviti neku vrstu droge onda to znači da je ona postala apsolutno dostupna, odnosno da se približila na opaku blizinu svakom našem djetetu. Naravno, nije ovo tema na kojoj možemo sveobuhvatno, meritorno, fundirano provesti sada raspravu o svim elementima od same prevencije, promocije zdravih stilova života. Isto tako i suzbijanja, pa do kaznenoga progona onih koji nose ovaj sustav narko mafije. Ali treba iskoristiti ovu priliku i podcrtati činjenicu da učinci u progonu dilera u Republici Hrvatskoj nisu ništa bolji nego što su bili prijašnjih godina, a da je činjenica da broj ovisnika, odnosno konzumenata raste. Nije istina da jednak broj dilera opslužuje puno veći broj korisnika, nego je za očekivati da i taj broj raste. Bojim se da smo kao društvo zadovoljni ukoliko se estradizira pojedini slučaj i ukoliko novine o nekom slučaju ciklički objavljuju informacije, imamo dojam da se stalno radi na nečemu. Ali to naprosto nije tako. Javna je tajna da policija nerado ulazi u konflikte sa dilerima, s prekršiteljima zbog toga jer ih sudovi puštaju. Puštaju ih da se brane sa slobode, puštaju ih uz određene manje financijske kazne, uglavnom oni koji su ubojice, a dileri jesu ubojice, već u roku nekoliko sati nakon privođenja su na slobodi. To je s jedne strane poruka roditeljima i svim članovima društva da izopćenje i izolacija takvih ljudi traje kratko i da su njihova djeca, da su naša djeca konstantno izložena tim ubojicama, a s druge strane poruka je i njima da ako ih i uhvate, to neće dugo trajati. Nije prvi put da se kaže, ako se kaže da treba sinkronizirati sve elemente borbe protiv ovisnosti i da je od velikoga značenja da se s jedne strane policija, s druge strane pravosuđe puno žešće neposrednije uključe u ovaj problem. Nemojmo zaboraviti da pored ovisnika koji su registrirani postoji i jako veliki broj ljudi koji povremeno na tzv. salonski način konzumiraju drogu. To su ljudi koji imaju puno novca, to su ljudi koji nabavljaju droge na neklasičan način, dakle ne kod klasičnih dilera i to su ljudi koji svoju ovisnost kriju ili zadržavaju u vrlo uskom krugu ljudi. Takve ne obuhvaćaju statistike. Kriv je svatko onaj tko ne čini dovoljno da se to tržište suzbija. U tome smislu ove izmjene i dopune zakona ne idu izravno na ključne probleme, niti se oni mogu riješiti ovim zakonom. Ali ovi pokušaji dakle da se pod nadzor stavi promet kemikalija, odnosno proizvodnja, skladištenje, korištenje onih kemikalija ili produkata u kemijskom procesu koji jesu droga i mogu biti zloupotrebljeni, dobrodošli su jednako kao i prijedlog da se zaplijenjene količine droge odmah uništavaju. Naprosto suludo je skladištiti tako opasne tvari i čekati naše pravosuđe da izrekne pravomoćnu presudu kako bi se zapljena droga uništila. Ako je ilegalno proizvođenje, prometovanje, posjedovanje, onda nema nikakvoga govora o obvezi da se tako nešto, dakle tvar koja je ilegalna sama po sebi, koja je gotovo potpuno ilegalna, koja samo u medicinskim postupcima može biti djelomice i to strogo kontrolirana legalna. Dakle ako takva stvar je u startu ilegalna, onda nema nikakvoga razloga da se čuva jedne minute, nego se odmah treba uništavati. U tom smislu, klub HSN-a podržati će ovaj prijedlog zakona. Ja bih podsjetio da je prije nekoliko dana, da su mediji prenijeli jednu informaciju, da je jedna talijanska televizijska kuća, doduše na prevaru i trikom navela određeni broj talijanskih parlamentaraca na snimanje i da je tijekom šminkanja uzet uzorak koji je podvrgnut analizi koji je pokazao da 1/3 tom akcijom obuhvaćenih članova Talijanskog parlamenta konzumira droge. A što mislite da je Talijanski parlament jedini u svijetu? Sve one ideje koje idu za tim da se proširi krug, prije svega zanimanja gdje bi se testiranje na droge uvelo kao obvezno, pa i na tragu onoga da se takva testiranja provode i u slučajevima od nekih škola ili svih škola valja proširiti s idejom da se tome podvrgnu i svi oni koji postoje javni dužnosnici. Neki od nas, neki od nas funkcioniraju i reagiraju upravo tako da se može osnovano sumnjati da to baš i nije prirodno. Prema tome, ne bi bilo loše da svojim primjerom pokažemo da smo spremni se podvrgnuti takvim testiranjima, da na taj način iz ovoga Visokog doma dademo potporu ideji da se suzbijanje ovisnosti provodi svugdje, u svim zonama, u svim slojevima i da nitko nije zaštićen, pa ni političari. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dalje slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, uvažena kolegica Karmela Caparin. Izvolite kolegice Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Jedna digresija, ja se ne bih testirala jer to ne konzumiram i nema razloga da me netko prisili. Treba Treba to opravdati zašto bi se netko testirao. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga i naravno da svaka rasprava o drogama ukazuje nam na neki način na podatak koji daje Hrvatski zavod za javno zdravstvo na broj registriranih ovisnika koji je 26 tisuća. On se zasigurno može udvostručiti, možda i utrostručiti, a to ni sami ne znamo, međutim realna slika je da je 70% ovisnika ovisno o heroinu. Danas smo svjedoci novih trendova u uporabi droge, sve se manje koristi heroin i supstance opijatskog tipa, a sve više sintetičke droge i kokaina. Ovisnici o kokainu misle da nemaju problem s drogom. Tako su to možda i oni o kojima je prethodno kolega govorio u uskom krugu. Tijekom vikenda mladi konzumiraju sintetičke droge čije manifestacije ponekad teško i detektirati, a o liječenju se moraju promijeniti posve nove metode koje dakle drugačije, koje smo do sada upotrebljavali. No na svakog registriranog narkomana dragi prijatelji dolazi 9 do 10 ovisnika o alkoholu, i to je problem isto našeg društva koje moramo ovdje navesti, a taj alkohol djeca počinju piti već u 13., 14. godini života. Pa sad malo i razmislimo o onim reklamama i pive za koju kažu da je hrana, a ja mislim da je alkohol. U svijetu ima 20 do 24 milijona registriranih ovisnika. Prošle godine u Republici Hrvatskoj 113 mladih osoba je umrlo zbog predoziranja, a 2007. godine 150. I ovaj podatak o manjem broju umrlih je zaista ohrabrujući, ali još uvijek nezadovoljavajući. Od prošle godine do danas spaljeno je 4 tone droge. Dakle, nije istina da Ministarstvo unutrašnjih poslova, da policija ništa ne radi, da nitko ništa ne radi u ovoj državi. Ipak se radi, a nemojte zaboraviti da se nalazimo na balkanskoj ruti i i da problem ovisnosti nije samo problem Hrvatske nego i cijeloga svijeta. Nakon ovih podataka govorimo kako …/Govornica se ne razumije./…, smanjiti ponudu i potražnju i sve kontrolirati, pa tako i kontrolirati tržište …/Govornica Prijedlog ovog zakona odnosi se na prekursore, kemijske tvari koje se pod kontrolom koriste u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari navedenih u popisima Konvencije Ujedinjenih naroda, te na njihovu kontrolu prema postojećim Europske unije, modelima i standardima. Imamo veliki broj prekursora, primjer, reći ću vam lizerginska kiselina od koje se proizvodi LSD. Klorovodična kiselina, antranilna kiselina, piperdin, a služe za heroin, amfetamin i druge droge. Za veliki broj prekursora potrebna je jedinstvena informatička baza podataka o prometu prekursora koji će voditi ovim zakonom Hrvatski zavod za toksikologiju. Klub Hrvatske demokratske zajednice pozdravlja donošenje odluke o uspostavljanju jedinstvenog nadzora nad prekursorima u obliku jednog resornog tijela, budući da je do sada to bilo podijeljeno između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, te Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Kontrola na prekursorima obuhvaća nadzor i izdavanje dozvola za sve vrste prekursora. Proizvođač tvari svaka tri mjeseca podnosi Ministarstvu zdravstva izvješće o vrsti i količini izrađene tvari, o njezinoj namjeni, prodaji, te prodaji kupcu, korisniku, smještaju i stanju na zalihama uz određeni postupak i dozvolu. Članak 51. postojećeg zakona mijenja se i omogućava da se postupak uništenja oduzetih droga provede prije pravomoćnosti presude ili rješenja, odnosno prije protoka tri godine od donošenja kaznene prijave, tj. nakon provođenja nužnih dokaznih radnji na temelju naloga suda, a na prijedlog Državnog odvjetnika. Sjetite se koliko je trebalo osigurati osiguranje čuvanja i pažnje za takvu veliku količinu droge. I na kraju, uz dosadašnji prijedlog odobravamo izmjenu izraza opojna droga u droga, jer mnoge droge zaista po svom svojstvu nisu opojne droge. Klub Hrvatske demokratske zajednice, prihvaća ovakav zakon, pogotovo ovaj dio koji se odnosi na prekursore i koji se ovim zakonom regulira. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Klub zastupnika HSS-a, zastupnica Marijana Petir. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe da zlouporaba droga sa svim svojim pratećim oblicima, kako u smislu ponude, tako i potražnje, predstavlja i dalje gotovo nerješiv sociopatološki problem, kako kod nas u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Moralna kriza suvremene civilizacije, poremećeni sustav i odbacivanje tradicionalnih vrijednosti, krizne institucije braka i obitelji u kojoj roditelji suviše toga podređuju težnju za moći, osobnom prestižu, novcu i hedonizmu čine da sve više djece i mladih se osjeća nesretnima Zlouporaba droga na žalost kod nas u Hrvatskoj i dalje zadržava svoj rastući trend. Takav trend zlouporaba droga zadržava se u svijetu i logično je da se u preventivnom i represivnom djelovanju uz nacionalne okolnosti i razloge treba uzeti u obzir i utjecaj i utjecaj i situaciju međunarodne narko scene. Iako se u svijetu ulažu znatna sredstva za osmišljavanje i razvoj strategija i programa kojima bi se potrošnja droge stavila u granice podnošljive za društvo, do danas se nije na žalost uspjelo zaustaviti rastući trend. Temeljitim raščlanjivanjem tog pitanja moglo bi se zaključiti da svijet svojom organizacijom, sustavom vrijednosti i kvalitetom života većine građana, ali na žalost i samom kvalitetom i provedbom programa suzbijanja zapravo često puta čini suprotno, podupire potražnju i ponudu droge. Prateći statističke pokazatelje i epidemiološko stanje zlouporabe razvidno je da u Hrvatskoj imamo gotovo 26 tisuća na žalost mladih ljudi kod kojih je klinički dijagnosticirana bolest ovisnosti. Zabrinjavajući je podatak da u Hrvatskoj od posljedica zlouporabe droga posljednjih nekoliko godina godišnje umire preko 100 najviše mladih ljudi, a posljednji statistički službeni podaci kojima raspolažemo su za 2007. godinu, taj taj broj je dosegao čak 150 gdje je izravno predoziranje drogom imalo za posljedicu smrt. Svakako da uz prezentiranje statističke pokazatelje treba imati u vidu i tamnu brojku s kojom se ne barata, kod prosudbe stvarnog stanja, tako da ako se uzme u obzir vikend potrošači i oni koji eksperimentiraju, broj osoba koje svakodnevno na neki način manipuliraju drogom uvećava se za dodatnih 40, pa čak do 50 što cjelokupnom stanju zlouporabe droga kod nas daje dodatnu težinu i zabrinutost. Prema međunarodno standardiziranim prosudbama naših stručnjaka koji se bave tom problematikom izravne i neizravne štete od zlouporabe droga, odljev novca u sustav tog kriminala i naravno sekundarni kriminal ovisnika o drogama, liječenje i ostalo godišnje se u Hrvatskoj preko 2 milijarde kuna. Tako je primjerice u 2007. godini liječeno je preko 7 tisuća i 500 osoba zbog ovisnosti o drogama. Od toga prvi put u medicinski tretman došlo je 1779 osoba. Još uvijek je prisutan problem prevelikog vremenskog raspona, od prvog posezanja za drogom, do traženja zdravstvene pomoći. Taj period je 5 i više godina. Upravo u tom periodu stvaranja ovisnosti, razvijaju se kod konzumenata i kriminogeni čimbenici. Širenje zlouporabe uz postojanost u većim urbanim sredinama zahvatilo je i manje gradove, gotovo na cijelom području Republike Hrvatske. Zbog toga se mi u klubu HSS-a zalažemo da se veća novčana sredstva usmjere prema dobro osmišljenim, organiziranim i provedenim preventivnim programima poglavito onim programima koji se bave organiziranim provođenjem slobodnog vremena mladih u cilju prevencije ovisnosti, ali i edukaciji i promicanju te unaprijeđenu zdravih stilova života života mladih. Edukacija roditelja, drugih edukatora obrazovni sustav treba pratiti kako sastavni dio sve preventivne projekte i naravno sve programe. Prema statističkim pokazateljima u odnosu na rad državnog represivnog sustava MUP Republike Hrvatske zadržava višegodišnji kontinuitet zapiljena i uhićenja osoba radi zloporabe droga s tim da statistički iskazan porast prijavljenih osoba u 2007. godini za čak 22,9%. Najveći broj kaznenih prijava i to 75% odnosi se na stavak 1. članka 173. 173. Kaznenog zakona posjedovanje droga, a ostatak se odnosi na teže kvalificirane oblike toga kaznenog djela. Gotovo preko polovice kaznenih prijava za posjedovanje droga iz članka 173. stavak 1. Kaznenog zakona u daljnjem postupanju pravosudnog tijela se odbacuje pa se pokreće prekršajni postupak postupak koji u pravilu brži i učinkovitiji. Praktički gledano u odnosu na podnošenje prijava nadležnim tijelima, najveći je broj prekršajnih prijava za posjedovanje droge za osobnu uporabu preko 8,5 tisuća prijava. Oštrija kaznena politika sudova zasigurno bi imala svoj pozitivni učinak u smislu generalne i specijalne prevencije ali treba naglasiti da je je izglednost i kraći postupci i dosljednost da će počinitelja stići kazna isto tako važan čimbenik o kojem treba voditi računa. Ovim Zakonom o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, odnosno izmjenama predloženo je brisanje terminologije opojno novi sustav nadzora nad rekursorima te skraćivanje rokova za uništenje oduzetih droga na način da se droga može uništiti i nakon provođenja nužnih dokaznih radnji što je kao mogućnost propisano člankom 190. Zakona o kaznenom postupku. ovaj dio vezan uz brisanje riječi opojno i odredbe stavka 5. članka 49. zakona kojim je propisano da Carinska uprava Ministarstva financija vodi evidenciju o prijavama carinskih prekršaja u svezi s drogama koja se briše, jer nije primjenjiva. Obzirom da se Carinski zakon promijenio. Mislimo da napravo da ova izmjena mora ići slijedom izmjene Carinskog zakona, ali smatramo da je to loše što se to u Carinskom zakonu mijenjalo i što se više ne radi o carinskom carinskom prekršaju. Jer je Carinska uprava Ministarstva financija vodila evidenciju o prijavama carinskih prekršaja u svezi s drogama i smatramo da je to bilo i pozitivno i dobro. Ulazak droge treba zaustavit na granici kada ona ulazi u zemlju, pa će se na taj način spriječiti i mnoge kasnije zlouporabe. No ponavljam ovdje u vašem zakonu to se mijenja slijedom izmjene drugih zakona. Isto tako Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju i zlouporabe opojnih droga mijenja se nadzor nad prometom tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge tzv. rekursora na načina da dosadašnje nadležnosti Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva koje su se odnosile na nadzor nad prometovanjem nad rekursorima preuzima Ministarstvo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i to ocjenjujemo pozitivnim. Pored navedenog isto tako mislimo da je dobro što Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga je nadopunjena odredba kojom se uređuju rokovi za uništenje oduzetih oduzetih droga. Jer naime važećim člankom 51. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga propisano je da se opojna droga, dijelovi biljke ili tvari koje su oduzete na temelju odredbi ovog zakona ili drugog propisa propisa uništavaju po pravomoćnosti presude ili rješenja, odnosno po proteku roka od tri godine od dana podnošenja kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. Dosadašnja praksa ukazala je da primjena te predmetne odredbe otežava brzo i efikasno provođenje postupka uništavanja oduzetih droga iziskuje dugotrajno osiguranje novčanih sredstava i prostora za čuvanje oduzetih količina droge do proteka navedenih zakonskih rokova kada se ista možda uništiti. mislimo da je dobro da se u cilju skraćivanja rokova za uništavanje droga radi bržeg i efikasnijeg provođenja postupka a analogno članku 190. Zakona o kaznenom postupku nadopuni članak 51. zakona na način da se propisuje mogućnost da se droga čije bi čuvanje bilo opasno ili povezano sa nerazmjernim teškoćama može uništiti i prije pravomoćnosti presude ili rješenja, odnosno prije proteka tri godine od podnošenja kaznene prijave i to nakon provođenja nužnih dokaznih radnji na temelju naloga suda, a na prijedlog državnog odvjetnika. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Ja smatram da je ovo izuzetno važna tema i uz državnog tajnika Ministarstva zdravstva mislim da bi ovdje trebao danas sjediti i državni tajnik policije i državni tajnik pravosuđa, a i predstavnik vladinog Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Kao što je isto važna tema o medicinskoj oplodnji isto tako držim da ovo nije išta manje značajna tema, čak možda i značajnija u ovom trenutku. No ja ću svoju raspravu usmjeriti nažalost na sve češći problem s kojim se susrećemo, a to je problem radnika koji su pod utjecajem opojnih droga na radnom mjestu. Osim što su ti ljudi slabije zdravstvenog pa i slabije psihofizičke sposobnosti često dovode u opasnost i sebe a i normalno kolege sa kojima rade. Naime, njihova ovisnost nije odmah uočljiva okolini ali posljedice su nerijetko fatalne. Zamislite vozača autobusa, vozača vlaka, zamislite broda, aviona koji radi pod utjecajem opijate. Ovaj primjer zato navodim jer upravo takve profesije ti radnici obavljaju poslove o kojima izravno ovisi sigurnost života drugih osoba. Prema saznanjima koja sam prikupio iz tih profesija iako ne isključujem ni druge profesije ni druga zanimanja ima pojedinaca koja se liječe što što je u svakom slučaju za svaku pohvalu, što je u svakom slučaju treba imati i posebnu podršku ovog društva. Ali problem su upravo oni koji ovisnost prikrivaju, oni su prava potencijalna opasnost. Zašto to sve govorim? Pa zato jer mi je cilj skrenuti pozornost na propise u Hrvatskoj koji nedovoljno reguliraju problematiku otkrivanja i suzbijanja odnosno liječenja ovisnosti zaposlenika. Rijetko koja tvrtka, poduzeće, društvo bez obzira na vlasničku strukturu bilo da je vlasnik država, bilo da je lokalna jedinica ili čak da je u vlasništvu privatnom ima svojim aktima predviđenu obvezu testiranja radnika na ovisnost. U zapadno-europskim tvrtkama o kojima se govori o ovisnosti kao bolesti oni to imaju vrlo često i učestalo. Zakon o zaštiti na radu u tom dijelu je preopćenit i ustvari on nije u tom dijelu ništa pozitivno ne može riješiti a moram reći da osobno nikad nisam čuo za slučaj da je inspekcija zaštite na radu ikada došla na ideju da provjeri radnika pa ili menađera čak u tvrtki da li ili odnosno da ga uputi u za to nadležnu zdravstvenu ustanovu da li je pozitivan na takve opijate. Poslodavac najčešće zbog štednje radnike ne šalje i jednostavno ne provjerava i ne provodi takvu vrstu testiranja radnika. Zato mislim da bi trebalo razmišljati o dopuni Zakona o zaštiti na radu pa i ovog Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga. Znači, onim rješenjima koja bi polučila pozitivne učinke za one radnike koji danas dolaze na radno mjesto pod utjecajem opojnih droga. Zakoni i zakonski podakti morali bi prije svega definirati listu profesija koje bi bile u tretmanu obveznog testiranja na pojedine ovisnosti više puta godišnje a posebno mislim na one profesije koje sam na neki način i spomenuo u početku u kojima na neki način ovisi sigurnost života drugih osoba. Nadalje, inspekciji zaštite na radu treba omogućiti i utvrditi im to kao obavezu kontrolu menađera i radnika na pojedine ovisnosti ili u što kraćem roku u za to nadležnoj ustanovi ili budući da tehnologija to omogućava danas provjeru na licu mjesta. Naravno, pri tome treba u svakom slučaju paziti na zaštitu privatnosti jer o ovisnosti govorim kao o bolesti. Smatram da bi i policija trebala agresivnije provoditi provjere vozača ne samo na alkoholiziranost nego i na opijate a čini mi se da uz onu jednu samo u jednom trenutku što je bilo toliko u javnosti eksponirano mislim da se to nažalost sve rjeđe provodi. Uz sve pohvale policiji na dosadašnjem otkrivanju i hvatanju ovisnika i dilera ali smatram da bi trebala još više pojačati svoje aktivnosti u cilju postizanja boljih rezultata na području suzbijanja dilanja droge mislim da bi tu trebali posebnu ulogu imati kvartovski policajci koji bi trebali biti učinkovitiji u otkrivanju tih dilera jer obično dileri se skupljaju oko škola gdje pokušavaju vrbovati tu djecu i nije ih teško prepoznati jer uvijek nešto skrivaju, nešto kriomice rade i mislim da bi tu kvartovski policajci i normalno druga policija trebali se više angažirati. Zato nije ni čudno ako tu nema većih rezultata što se tiče i policije da iz godine u godinu broj ovisnika ali i dilera se povećava. Zamislite podatak da 94. godine u Hrvatskoj je bilo 41 tisuća konzumenata neke od droga a da 10 godina kasnije znači 2004. godine negdje se procjenjuje da ih ima 100 tisuća ovisnika u Hrvatskoj. To je strašno alarmantna brojka. Od toga negdje oko 20 tisuća registriranih ovisnika je bilo, danas ih ima negdje popelo se na 28 tisuća negdje cirka se kreće brojka registriranih ovisnika. Znači, zvono za uzbunu itekako zvoni, dovoljno je da se pitamo kuda ide naša mladost ali da se pitamo kakva će i naša starost biti uz takvu mladost. Zato apeliram i na sadašnjeg ministra unutarnjih poslova i ravnatelja policije da u suradnji sa pravosuđem koje mora izricati drastičnije kazne i prekršajne kazne jer one su jedino odgoje odlučnije objave rat narko miljeu odnosno narko marketingu. Nema logike da broj dilera, ovisnika raste iz godine u godinu a broj osuđenih iz godine u godinu je sve manji. Tako je na primjer 2008. godine osuđeno ja ću reći svega 3 tisuće 180 osoba što je 20% manje nego 2007. godine, dok je policija 2008. podnijela 4 tisuće 655 prekršajnih prijava a u 2007. 5 Broj zatvorenika koji zatvorsku kaznu služe vezano uz drogu bilo je u 2008. godini tisuću 58 od čega je 457 ili 43% ovisnika. Držim da će akcija policije polučiti bolje rezultate od svih akcijskih planova za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i od davanja silnih milijuna kuna iz proračuna samo u 2008. godini je utrošeno više od 80 milijuna kuna koje je Vlada Republike Hrvatske dala i odvojila dajući dajući kao veliku financijsku potporu raznim udrugama za liječenje ovisnosti od droge odnosno rješavajući posljedice a ne uzroke. Mediji po meni trebali bi se aktivnije uključiti u borbu protiv zlouporabe opojnih droga tako u udarnim terminima i stranicama osim senzacijama i onim meksičkim sapunicama prostor posvete upozoravanju na štetnost i posljedice uzimanja droge. Koliko ovisnost donosi štete ljudskom organizmu, obitelji i cijeloj zajednici? Vidim da je vrijeme da završim. Moram reći to je jedan veliki problem, Hrvata nema kao Kineza, ionako nam je veći mortalitet od nataliteta i mislim, i apeliram tu na policiju da mora daleko biti agresivnija i objaviti ono što sam već rekao rat narko mafiji kao što je objavila rat kriminalu tako i tome i to se treba suzbiti u Hrvatskoj. Hvala lijepa. **Friščić, Josip uvaženog kolege Dragutina Lesara. Kolega Lesar izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Poštovane kolegice i kolege, mislim da je kolega Goran Beus Richembergh dao jedan zanimljivi prijedlog kojeg ne bi smjeli ovako preskočiti, prešutjeti. Naime, on je u cilju dokazivanja da smo spremni na otkrivanje mogućih konzumenata opojnih sredstava predložio da i u Saboru imamo takvo testiranje. Mislim da ne bi trebali primjenjivati talijansku praksu pa na prijevaru to raditi. Ali podsjećam da prije dva tjedna iz Izvješća o radu Hrvatske policije smo saznali da Hrvatska policija u cijeloj državi ima 25 uređaja za brzo testiranje na drogu koju koristi u kontroli prometa a da je pomoću tih 25 uređaja otkriveno da je čak 35% testiranih bilo pod utjecajem opojnih sredstava, Ja sam smatrao i nadao se da svaka prometna patrola koja ima alkotest ima i droga test, na našim cestama, ali je očito da to nije točno. Pa gospodinu državnom tajniku preporučam ako je ikako moguće da dio sredstva koje je namijenjeno za rano otkrivanje droga a u resoru Ministarstva zdravstva privremeno posudite ili poklonite resoru unutarnjih poslova kako bi svake godine barem 25 novih uređaja mogli nabaviti. A pridružujući se pozivu kolege Beusa ja ću jedan uređaj za otkrivanje droga koja radi na slinu, tester na slinu, kupiti, dati na uporabu Zavodu za javno zdravstvo Republike Hrvatske da provede jednu blic akciju u Saboru.To uopće nije skupo. Ono što o predloženom zakonu želim reći je sljedeće. U obrazloženju zakona gospodine državni tajniče, koristite se izrazima prilagođeni …/Govornik se ne razumije./… demokraciji, pa vjerujete da je u sklopu twining projekta CARDS 2000, pod nazivom 2004. twining twining projekat, hrvatska riječ je projekat ili program suradnje. Mislim nemojmo u hrvatske zakone unositi ove birokratizirane izraze koje dolaze iz Europske komisije jer ćemo doista trebati rječnik stranih riječi da razumiju prijedloge zakona. Tako i nigdje niste objasnili što znači …/Govornik se ne razumije./… jedna tvar koja pod utjecajem druge tvari napravi treću tvar. U prijedlogu zakona spominje se jedinstvena konvencija UN-a iz 1961. godine. Ja ću počekati da se stvore uvjeti da me državni tajnik može čuti što želim predložiti. Dakle, i u obrazloženju zakona spominje se jedinstvena konvencija UN-a iz 1961. pa i '71., na temelju koje je i to želim pohvaliti ministarstvo u travnju mjesecu ove godine u Narodnim novinama objavio potpis opojnih droga, …/Govornik se ne razumije./… tvari i biljaka iz koje se može dobivati droga, dakle, počišćeni i dobar popis. Nadam se da su u njega uvrštene i one tvari na koje je policija upozoravala da nisu prije bila a jesu u prometu u Republici Hrvatskoj. Ali kada se već ta konvencija spominje samo želim podsjetiti, vjerovali ili ne da su Ujedinjeni narodi još 1961. godine u toj jedinstvenoj konvenciji predvidjeli obavezu država potpisnica, da svaku imovinu za koju se smatra da je stečena prodajom droge, zaplijeni, privremeno blokira što smo mi u naše zakonodavstvo unijeli tek prije 2, 3 mjeseca. Dakle, radi se o instrumentu koji su Ujedinjeni narodi predvidjeli još 1961. sa pravom da traži blokadu te imovine koja se nalazi čak i u drugim državama, ne samo na teritoriju te države. Dakle, ova konvencija daje pravo Hrvatskoj da traži blokiranje imovine, dilera u Hrvatskoj pod sumnjom da se recimo nalazi u nekoj drugoj državi. I obećao sam skratiti, konkretni prijedlog gospodine državni tajniče, rekao sam to prije i ministru, rekao da ponovim javno i da će se on za to zauzeti. Članak 54. stavak 3. postojećeg zakona propisuje prekršajne sankcije za one koji posjeduju drogu i propisuje kazne. 54. 1. je za pravne osobe, 54. 3. je za fizičke osobe. Posebice stavak 1. i 2. Predviđena je kazna od 5 do 20 tisuća za fizičku osobu ako se ga nađe, ako se mu nađe da posjeduje drogu, dakle jedan joint. Financijsko kažnjavanje privremenih ili povremenih konzumenata ili ovisnika na početku, što time dobivamo. Prisiljavamo ih da počnu dilanjem droge kako bi zaradili novac da plate kaznu od 5 do 20 tisuća kuna. Ako ne plate kaznu, onda je kazna zatvora. Gospodine državni tajniče, prošli tjedan smo u Hrvatskom saboru razmotrili i usvojili Zakon o radu za opće dobro kojega smo svi ovdje u Saboru pohvalili i rekli da je to daleko efikasnije sredstvo ne samo zbog manjeg pritiska na zakonski sustav i bolje rješenje od nemogućnosti naplate kazne. I to je doista dobro rješenje. I predlažem da do drugog čitanja idete na dopunu članka 54. stavka 3. na način da ugradite mogućnost da se ova kazna može zamijeniti sankcijom rada na slobodi za opće dobro jer je posebice bitno da one koji su na početku pakla, na početku ulaska u taj crni svijet ne sankcioniramo novčanom kaznom i ne prisiljavamo da se počnu baviti dilanjem da bi zaradili, da plate kaznu i izbjegli zatvor, ili da ih stavljamo u zatvor iz kojega kasnije izlaze još više školovaniji, u mreži, u zatvoru ulaze u mrežu dilera. Vjerujte mi da bi unosom te odredbe u ovaj zakon i ovaj članak 53. stavak 3. i prekršajne sudove, suce stimulirali da manje izriču ovo a više rad za opće dobro i time bi preventivno djelovali da mladi na početku toga zla budu budu izuzeti iz okoline koja ih zapravo stimulira za početak ili nastavak konzumiranja droga. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Vidim da neke ideje brzo padaju na plodno tlo jer u jednoj raspravi smo imali ideju za testiranje, sada već u drugoj imamo i sponzora za aparaturu. Mislim da bi bilo dobro i razraditi nekakav pravilnik pa recimo reći tko četiri puta za redom digne tablicu ispravak navoda a ništa ne ispravi ide na testiranje ili tri puta replicira a ne odgovori na temu kome replicira. Ili dva dana za redom ne dođe za posao itd.. I onda bi imali jednu kontinuiranu službu

ja ću vam replicirati u odnosu na onaj dio vaše rasprave koji se odnosi na prevenciju. Naime, kad govorimo o prevenciji moramo reći da je zapravo alarmantno neznanje o zlouporabi droga, osim kad se radi o duhanu i alkoholu roditelja, također je rezultat propusta državnih mehanizama i zanemarivanja prevencije. Naime, velik broj roditelja uopće ne znaju kako danas izgleda i od čega se sastoji joint, ni kako izgledaju tablete ectasyja. Zato je nužno uvesti edukaciju roditelja, zapravo kao jedan element prevencije ovisnosti. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku, kolega Lesar. Kolegice, ja se s vama slažem. Naime, pratio sam i aktivno sudjelovao u projektima prevencije sedam godina. I dok su školski preventivni programi bili financirani i od strane države i regionalne samouprave i okrenuti i prema roditeljima, a ne samo učenicima, bilo je barem mogućnosti i mjesto gdje su se roditelji mogli educirati. Mislim da kasniji smoteraj koji je nastao u trenutku kad su savjetovališta po županijama i gradovima prešli u nadležnost Zavoda za javno zdravstvo, što je dobro, ostalo je neriješeno financiranje školskih preventivnih programa i daljnja edukacija nastavnika i stručnjaka. I zato se sa vama slažem da bi obnovu tih programa, ali i proširenje prema roditeljima bilo izuzetno korisno i značajno. Hvala lijepo. I za raspravu se prijavila uvažena kolegica Neda Klarić. Izvolite kolegice. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Državni tajniče, gospodine doktor Golem. Kolegice i kolege. Pa evo zapravo ja bih isto rekla da je za prijedlog zakona komu je zadatak poduzeti aktivnosti za prilagodbu sustava EU standardima, kod nas je u sustavu … /Govornik nadležno više ministarstava i to Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, gospodarstva, rada i poduzetništva, jednako kao i drugih tijela kako nas je i u uvodnom izlaganju državni tajnik, gospodin Golem izvijestio, pa se postavlja pitanje kako se koordinirano može provoditi nadzor nad prekursorima. Da bi se ojačao uopće sustav kontrole, moramo odrediti tijelo koje bi bilo nadležno za jedinstvenu kontrolu nad prometom ovih tvari. Ovim zakonom se predlaže da Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi preuzme kontrolu prometa svih tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga i izdavanje svih dozvola za sve vrste prekursora. Obavljanjem nadzora i edukacije, što bi svakako pridonijelo i bržoj i učinkovitijoj prilagodbi europskim standardima, osim toga postigla bi se i jedinstvena kontrola nad prekursorima. Ovaj zakon osim toga predlaže i jedinstvenu info fazu u prometu prekursorima pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju, s obzirom da posjeduje te info kapacitete, ali isto tako i da se evidencija o prometu tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge vodi pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju. Dopunom ovog postojećeg zakona uvodi se mogućnost da se droga uništi i prije onog protoka odnosno prije pravomoćnosti presude ili rješenja, odnosno prije protoka roka od tri godine od podnošenja kaznene prijave po sudu naloga, a na prijedlog državnog odvjetnika, ako se prosuđuje da bi njezino čuvanje bilo opasno. Većina zemalja u Europskoj uniji na području ovisnosti zloporabe droga ne poznaje izraz, također smo čuli, opojna već samo droga, pa bi se i u ovoj dimenziji uredila naša regulativa. Ove dijelove zakona nužno je mijenjati i dopunjavati jer će se poboljšati ne samo prevencija, već i mjere socijalne skrbi kao što su psihosocijalna rehabilitacija, savjetovanje i resocijalizacija ovisnika o drogama radi čega ću podržati izmjene ovoga zakona. Hvala lijepa. **Friščić, Josip Sve prijave za raspravu smo iscrpili. Predlagač ne izražava želju i ne vidi potrebu za završno obraćanje. Stoga zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti. I sada proglašavam pauzu do 15,30 ili do tri i pol neki kažu, a nastavit ćemo s točkom 3. Prijedlog kandidata za izbor članova Državnog sudbenog vijeća. Hvala